Hvis der er nogen, der kigger på Folketings-tv, der undrer sig over, at jeg står her helt alene, så gør jeg det, fordi alt, hvad vi foretager os her i Folketinget, skal bogføres her fra formandsstolen, og det er bare det, jeg lige vil gøre i dag.

Epidemiudvalget har afgivet: Beretning om ændring af den automatiske nedlukningsmodel. (Beretning nr. 29). Beretning (Beretning nr. 29). Beretning om at øge stadionkapaciteten til EURO 2020-slutrundekampe. (Beretning nr. 30).